Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в пленарната зала проф. Иван Миланов – заместник-министър на здравеопазването, и д-р Маша Гаврилова, началник отдел „Опазване на общественото здраве” в Министерството на здравеопазването. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След провеждане на възложените консултации оттеглям направеното вчера в пленарната зала предложение за редакционни уточнения по § 2 относно чл. 56в в редакцията, предлагана от комисията. Дебатите бяха закрити по обсъждането на този текст. Преди да преминем към гласуване има ли народен представител, който би желал да сподели нещо допълнително? Няма. Подлагам на гласуване

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което комисията не подкрепя.

Гласували 135 народни представители: за 19, против 66, въздържали се 50. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, което не се подкрепя от комисията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не зная дали всички, които са днес в залата, помнят как завърши вчерашният дебат по този нов § 2 § 2 и предложението, което направих. Предложението не е вписано в текста, който е раздаден, то беше направено в залата и гласеше: общата площ, която се предоставя като помещение за тютюнопушене в закрити обществени места, които отговарят на съответните изисквания, да бъде не по-малко от една трета от съответната обща площ при спазване на съответните изисквания. Причината за това мое предложение е европейската практика, съгласно която общата площ, предоставена на пушачите, съответства или е малко по-голяма от

В противен случай, ако се предостави половината, това означава, че останалите 70% български граждани са реално дискриминирани, защото на тях им се предоставя половината от площта, докато на тези, които са 30%, им се предоставя 50% от площта. Моля да ме подкрепите! Това е в името на справедливостта и на равнопоставеността, за която пледираха разни депутати от ГЕРБ. Подлагам на прегласуване направеното предложение в пленарната зала на народния представител Иван Николаев Иванов с мотивите, които той изложи. Гласували

Следва да подложа на гласуване предложението на народния представител Четин Казак.

в които се допуска тютюнопушене, не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст”. Режим на гласуване!

Прегласуване – господин Казак. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, аз не мога да разбера какви консултации са се провели и защо моето предложение не е прието, след като то е напълно аргументирано и основателно. Знаете много добре, че по Закона за закрила на детето се разрешава на непълнолетни деца до 18-годишна възраст да посещават с придружител заведения, които работят след 22,00 ч., тоест нощни заведения. Ако тази редакция остане така, ще се получи парадоксалната ситуация, при която в малките кафененца до 50 кв. м, в които собственикът ще разреши изцяло тютюнопушенето, няма да се допускат непълнолетни деца до 18-годишна възраст, независимо от часа на денонощието, докато в дискотеките, в нощните барове ще се допускат с придружител тези непълнолетни деца, въпреки че и там ще се пуши в цялото помещение.

изцяло. Затова предложих да се добави и ал. 6, тоест и в нощните заведения, където се пуши, да не се допускат непълнолетни ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване процедурното предложение, направено от господин Четин Казак. Гласували

предложението на комисията за редакция на § 2.

предложение от народния представител Петър Петров – добавя се нов § 2: „§ 2. В чл. 218 от Закона за здравето се заличава „чл. 56” във всичките му алинеи”. Комисията не подкрепя предложението. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров, което не се подкрепя от комисията.

Предложение от народните представители Стефани Михайлова, Даниела Дариткова, Доброслав Димитров, Пламен Цеков и Йоана Кирова, което е подкрепено от комисията. Предложение от народния представител Петър Петров

500 лв. (2) За нарушение на чл. 56, извършено в закрито обществено място и закрито работно помещение, собственост или стопанисвано от юридическо лице или едноличен търговец, се налага глоба от 50 лв. на квадратен метър от

извършването, се заличава от Регистъра за обектите за производство и търговия с храни (по чл. 12 от Закона за храните)”.” Комисията не подкрепя предложението.

лв. (2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 400 до 800 лв., а при повторно нарушение – от 800 до 1000 лв. лв. (3) За нарушения по ал. 1, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 400 до 800 лв., а при повторно нарушение – от 800 до 1000 лв”.”

не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 3 с редакцията, която ни предлага комисията и която ни докладва председателят й. Гласували

Правя процедурно предложение за спиране в момента на обсъждането и гласуването на този законопроект с предложение да се събере в почивката Комисията по здравеопазването и да се изготви текст в Преходните разпоредби за промяна на Закона за закрила на детето, с оглед на предложението и това, което приехме в § 2, чл. 56в. Тъй като предложението на господин Казак беше изключително резонно, но не тук му е мястото от правна техника – в чл. 56в, се налага да се изработи промяна в Закона за закрила на детето и това е един текст.

Господин Иванов, обратно становище? аз бих искал да кажа чисто процедурно, че за да се осъществи именно такава Преходна и заключителна разпоредба трябва съответното ведомство, съответният ресорен министър и съответната комисия също да имат становище за промяна именно на Закона за закрила на детето. детето. Това нещо го обявявам, за да може на народното представителство да бъде ясно каква е процедурата. Госпожо председател, аз предлагам да продължим със закона. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията по аргумент от чл. 45, ал. 2, т. 4. Гласували

От името на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с доклада ще ни запознае господин Николай Коцев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в залата на проф. Стоян Кушлев председател на комисията, Георги Илиев – главен секретар и Николай Николов – член на комисията. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито

Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика на свое редовно заседание на 22 април 2010 г., на основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, събрание, обсъди внесения в Народното събрание и разпределен на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, Доклад за дейността на Комисията за установяване

внесен на 31.03.2010 г. Председателят на комисията – проф. Стоян Кушлев, изложи пред народните представители – членове на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика основните изводи и проблеми, свързани с дейността на комисията през включения в доклада период на действие – развитие на административния капацитет, дейност, свързана с обработване на постъпилите уведомления от компетентните органи, дейност по налагане на обезпечителни обезпечителни мерки и по отнемане в полза на държавата на имущество в страната и чужбина, и предложения за изменение и допълнение на действащия Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. В Доклада за дейността на комисията за установяване имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г. е направен анализ на действията на структурните звена, във връзка с ефективното обезпечаване на дейността, с оглед правомощията по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и е направено сравнение с предходните периоди. През 2009 г. в териториалните дирекции са постъпили нови уведомления от разследващи органи и съда за общо

е под законоустановения минимум от 60 000 лева, в трети случаи се е стигнало до преквалифициране на деянията от разследващите органи – във всички тези три хипотези комисията е прекратявала производствата. Спрямо 2008 г. броят на новополучените уведомления от компетентните органи е намалял с 18,9%. На база На база на тези данни се прави извод, че дейността относно обработването на получени уведомления от страна на териториалните дирекции се нормализира.

придобито от престъпна дейност. С тях общият брой на всички образувани производства от началото на дейността на КУИППД става 490. През 2008 г. образуваните производства са 126. Направен е анализ на образуваните производства по видове престъпления от Наказателния кодекс, попадащи в обхвата на чл. 32, ал. 1 от ЗОПДИППД: най-много производства са са образувани срещу лица, извършили престъпление по чл. 321 от Наказателния кодекс (образували, ръководили или участвували в престъпни групи) – 27 бр.; производствата срещу лица, извършили престъпления по чл. 225 от Наказателния кодекс, избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, са 11 на брой; производствата срещу лица, извършили престъпления против собствеността по чл. 202 от Наказателния кодекс, са 9 и т.н. Отделно е анализирана и дейността на комисията по налагане на обезпечителни мерки по ЗОПДИППД през 2009 г. Постановени са 155 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки пред съответните окръжни съдилища. Поискани са обезпечения за налагане на възбрани и запори в размер на 254 млн. 920 хил. като съдът е уважил исканията до размер на 253 млн. 992 хил. 806 лв. Посочени са и спорните моменти, разрешени от съдилищата, за предполагането на причинно-следствена връзка между извършеното престъпление и и съответното имущество, независимо от липсата на пряка такава - например незаконно придобито имущество, установено по отношение на лице, обвинено за незаконно притежание на оръжие – чл. 339 от Наказателния кодекс. Обсъден е и казусът относно получените кредити от банкови институции – дали този дали този източник е законен или акцентът следва да се поставя върху произхода на средствата, с които се погасяват такива кредити. произхода на средствата, с които се погасяват такива кредити. Споделени са усилията за уеднаквяване практиките на териториалните дирекции посредством издаване на вътрешноведомствен акт

придобито от престъпна дейност. С тях общият броя на заведените дела от страна на комисията от създаването й до сега става 181 дела за имущество в размер на 132 млн. 495 хил. 297,52 лв. Изцяло приключени са обаче само 6 дела, от които по 4 са постановени осъдителни решения, а по 2 са постановени определения за прекратяване, поради липса на причинно-следствена връзка между извършеното престъпление и придобитото имущество. Към настоящия момент има постановени решения по 28 дела от първоинстанционните съдилища, като по 22 от тях са постановени осъдителни решения. При въззивните производства са постановени 13 решения, като по 7 от тях са потвърдени осъдителните актове на първа инстанция, а по 6 исковете, предявени от комисията, са отхвърлени. Този резултат сочи на сочи на все още неутвърдена съдебна практика, както и на обстоятелството, че и комисията все още е в процес на утвърждаване на практиките си. Специален акцент е поставен в промените, които би следвало да се извършат в законодателен аспект: разширяване

на началния момент на образуване на производствата към момента на образуване на наказателното производство; възможност за провеждане на производство и при изтекла давност по чл. 80 от Наказателния кодекс; разширяване на кръга от лица по чл. 8, ал. 1, получили 1, получили имущество от проверяваното лице, като се добави и лицето, което съжителства на съпружески начала, с проверявания, както и бившите съпрузи; въвеждане на възможност при разкриване и доказване на персонална симулация в случаите, когато имуществото изобщо не е преминавало през патримониума на проверяваното лице; регламентиране на начина на определяне стойността на имуществото на проверяваното лице, както и регламентация относно управлението и разпореждането с отнетото имущество. При обсъждането народните представители изразиха становище за необходимостта от разширяване обхвата на лицата, чието имущество подлежи на отнемане в какъвто смисъл законодателната дейност следва да се насочи. следва да се насочи. Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика предлага на Народното

Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, господин Великов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще спра Вашето внимание на няколко проблема, които считам, че би трябвало да засегнем, имайки предвид този пети доклад на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Комисията е структурирана още през 2005-2006 г. със съответните й звена за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, за обезпечителните мерки, за отнемане на имущество в полза на държавата. Спирам вниманието на въпроса за структурирането, имайки предвид необходимите промени, които настъпиха в тази структура със създаването на новото звено „Инспекторат” към комисията, което осъществява един предварителен и последващ контрол за спазване на нормативните актове, което показва ясно, бих искал специално да обърна внимание към ръководството на комисията, че тя се е съобразила с препоръките, които бяха направени относно необходимостта от един такъв вътрешен контрол, който да бъде извършван. Но по отношение на допуснатите слабости единственото, което се отбелязва в доклада, е, че има само осем препоръки, което буди известни съмнения относно това какви са допуснатите слабости, кой носи отговорност, направени ли са някакви санкции по отношение на тези допуснати слабости и грешки или всичко е завършило с препоръките, които не се отбелязват точно в коя сфера са. През годините съществуваха съществени различия относно функциите и правомощията на тази комисия, имаше спорове дори дали има смисъл от нейното съществуване, но независимо от това считам, че комисията доказа, че има възможност да установява подобно имущество и да предприема съответните действия за неговото отнемане. Отбелязвам въпроса за структурата на комисията и за нейното функциониране във връзка с нейната дейност и по-конкретно за един въпрос, който прави специално впечатление. Какво показват данните за възложени възбрани на недвижимите имоти? През 2006 г. те са 169 на брой, през 2007 г. са 402,

на какво се дължи това рязко увеличение на обезпечителните мерки? В доклада са посочени някои обективни причини, свързани с подобряване на дейността, по-добрата оперативност, взаимодействието и координацията.

Възниква естественият въпрос: рязко ли се е увеличила престъпността през 2009 г., за да се увеличи по този начин броят на наложените обезпечителни мерки. Впечатление в доклада прави също така териториалната разпределеност на образуваните производства и то при дирекции, сравними по своите показатели. Някои конкретни данни. За Велико Търново има 20 мерки. Хасково, която е близка териториална дирекция по своите данни – 6 броя. Бургас е с 26, докато София-град е с 29 Отново възниква въпросът: коя е причината за това? По-малко престъпления в съответните райони, по-малко осъдени и оттам – по-малко възможности за отнемане на това имущество и по-малко доказани. въпрос се нуждае от отговор! Добре е също така да направим сравнение между постъпилите уведомления и образуваните производства – един открит въпрос в доклада, за да видим съответствията между уведомленията, направените проверки и необходимостта от налагането на съответните обезпечителни мерки. Ще си позволя да обърна внимание на поставения в доклада въпрос за не еднозначната практика на различните съдилища при разглеждане на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. Ще посоча конкретен пример. Различни състави на съдилищата имат различни тълкувания дали законът изисква причинно-следствена връзка между придобитото имущество и извършеното престъпление. Възниква въпросът колко време е необходимо на съдилищата – пет години са изминали от приемането на закона – за да се уеднаквят техните виждания и да има единно становище дали да има причинно-следствена връзка или да няма такава. ако е необходимо уточняване в самия закон, то би трябвало да се направи със съответната промяна. Тук бих искал да обърна внимание и на нещо друго по отношение на тази практика. Има определения на Върховния касационен съд от 2006 и 2007 г., че не е необходима причинно-следствена връзка между престъпната дейност и придобитото имущество. има съдийски състави, които продължават да се позовават на липсата на такава причинно-следствена връзка при отхвърлянето на съответните искове. Друг много съществен въпрос, свързан с дейността на комисията, е въпросът за образуваните дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. В доклада ясно се казва и е отбелязано, че са образувани 188 дела за отнемане, които са общо за 132 млн. лв. Приключени са напълно 6 дела: 4 с влязло в сила решение, което представлява 2%, и 2 дела с определения за прекратяване, което е 1%. Тук обаче бих искал да обърна внимание на съотношението. Тези 4 влезли в сила решения или 2% са за 953 хил.

прекратяването. Смятам, разбира се, вината тук не би трябвало да бъде върху комисията относно бързината на съдебните производства, но така или иначе те продължават твърде много време. Това се показва и от решените на първа инстанция. Там съотношението е 22:7, докато на втора инстанция са 6 в полза на комисията и 6 в полза на ответника.

престъпления. Това означава значително увеличаване на обема на работата на комисията, което естествено предизвиква въпроса: необходимо ли е да се увеличи съставът, капацитетът, регионалните звена и така нататък на комисията, защото този обем от дейност ще изисква много повече проверки и много по-значим експертен състав. Вторият въпрос, който прави впечатление, е предложение № 8 относно начина за определяне стойността на имуществото на проверяваните лица. У мен възниква въпросът: щом не е достатъчно ясна регламентацията, по какъв начин е извършена оценката на имуществата досега в продължение вече на пет години? Необходимо ли е действително да се правят нови промени в закона, с които да се подобри регламентирането на тази дейност? Последното предложение, на което ще се спра, е предложение номер девет относно управлението и разпореждането с отнетото имущество. Необходима ли е специализирана институция – така както се предлага в доклада – за тази дейност, или имуществото трябва да се предостави на съответните държавни институции, които бъде преценено да стопанисват и управляват тази дейност? И тук трябва да се прецени внимателно какви са необходимите законодателни промени, които трябва да се извършат.

няма да бъдат използвани като възможност за оказване на натиск и влияние върху самото съдебно производство. В същото време се надявам, че по този начин няма да се ограничават права и няма да се използват за различни корпоративни, частни или други интереси. С внимание ще очакваме предложенията, които ще бъдат направени за изменение и допълнение на този закон. Аз ще подкрепя този доклад, въпреки че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

Въпросът е: защо е било необходимо, тъй като никой от нас не се е съмнявал в необходимостта от тази комисия, от нейната важност,

тази комисия, следствие на своята работа, възбудила 126 производства. Следващата година – тази, за която е създаден този отчетен доклад – 2009 г., тези производства вече са нараснали на 155. Интересното е да се знае какъв е и размерът на обезпечените суми. През миналата година този размер е

от които само 6 са влезли в съда, а издадена присъда имат само 4 дела. Тук е важно да се постави въпросът защо от толкова много дела, които са внесени в съда, толкова малко са завършили с осъдителна присъда? Явно критиките, които имаме към съдебната система, критики, които се отправят не само от нас, но и от Европейската комисия, не са без съответното основание. Интересно е да се знае каква е структурата на обезпеченото имущество. Тези суми, които са в размер на милиони левове, най голям процент има от престъпления, извършени вследствие на укриване и неизплащане на данъци – 60,6%, от пране на пари –10,5%, от измами – 7,4%. Явно към тази престъпна дейност и за в бъдеще трябва да концентрира всички свои усилия тази комисия. Към комисията има доста критики, някои от които са основателни, някои от които не са основателни. Но бих искал да изтъкна няколко обективни факта, които пречат и затормозяват нейната работа. Факти, които произтичат от триинстанционносстта на процеса, факти, които произтичат от големия брой свидели по отделните производства. В някои от тези производства броят на свидетелите е 15-20. Това съответно създава своята трудност, своята тромавост в самия производствен процес. Трудностите произтичат и от големия брой експертизи и тяхната сложност. Има експертизи, които траят с няколко седмици, месеци дори. произтичат и от тримесечния срок на обнародване на делото до провеждането на първото съдебно заседание. Явно тези трудности трябва да бъдат преодолени за в бъдеще, тъй като ние искаме тази комисия да работи, искаме тези хора да си понесат заслуженото. За да работи комисията по-добре, за да бъде по-ефективна, ясно е, че трябва да бъдат направени съответните законодателни предложения и изменения. Аз бих подкрепил целите, които бяха споменати, най-вече за разширяване приложението по чл. 3 от закона, като се разширява обхватът на престъплението, тоест все по голям брой престъпления биха могли да бъдат разглеждани в тази комисия и съответно да бъдат Бих подкрепил и възможността за провеждане на производство и при изтекла давност. Друго такова предложение, което аз бих подкрепил с двете си ръце, e това разширяване кръга на лицата, придобили имущество от проверяваните лица. Явно е, че тази комисия си е свършила своята работа, въпреки пропуските, които бяха отбелязани. Вярно е, че тази комисия е важна и необходима за нашето общество. Така, че аз ще подкрепя доклада на тази комисия. Искам да пожелая от следващата година да имаме още по-добри резултати като ние, като народни представители, ще се ангажираме да внесем и да гласуваме съответните промени в законодателната част. Благодаря Ви.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък, защото докладът на комисията не беше толкова дълъг, обаче се изнесоха толкова много числа, които понякога, когато съм в залата и аз не ги слушам. Искам да Ви кажа с няколко думи как протече срещата с комисията, какво се гледа от нас като важно, което не беше отбелязано тук, в доклада – това, че Комисията „Кушлев” от създаването си досега е работила и е функционирала в недостатъчност на съдебна подкрепа. Искам да Ви кажа, че нашата комисия е със самочувствието, че след ирландската е най-добрата. Те имат сдружение, в което нашата комисия е като водеща с мерките, които е предприела и обема работа, която е свършила. Искам да Ви кажа, че е невъзможно невъзможно да се работи, когато нямаш подкрепата на държавата. Смятам, че това е наше задължение. Както на няколко пъти казахме тук – зад числата, в които се крият еди колко си заведени дела, еди колко си незавършени и така нататък, аз смятам, че с разширяването на кръга на лицата, получили имущество от

никакъв начин в момента, изобщо, което е на проверяваното лице, което е раздадено на близки, роднини, приятели и така нататък. Затова смятам, че Комисията „Кушлев”, както казаха и колегите, се нуждае от нашата подкрепа, за да работи по-ефективно. Благодаря.

Искам да започна с това, че съставянето на тази комисия е една от добрите практики. И ако някой в залата има съмнение за това, дали трябва да функционира комисията или не, аз може би ще съм първият човек, който ще се противопостави на едно такова съмнение. Определено като добра практика може да се каже, че би трябвало да бъде номер едно в битката срещу престъпността, а именно срещу организираната престъпност или по скоро от крайните получатели на организираната престъпност. Имам предвид това, че края на краищата организираната престъпност придобива определени активи и естествено, че това е комисията, която със своите действия, че да отнеме тези активи и да демотивира организираната престъпност от гледна точка на желанието им да извършват такива престъпления. Така, че тази комисия, уважаеми колеги, за мен си остава един от основните инструменти в борбата с организираната престъпност в Република България. И това е добра практика. Добра практика, която трябва да се развива в положителна посока с възможностите на комисията съвместно с другите правозащитни органи, които се борят срещу организираната престъпност. Няма как комисията да бъде ефективна, ако тя се бори самостоятелно с организираната престъпност или по-скоро тя действа, и по закона е така, постфактум на това, което са пропуснали, образно казано, предишни структури, които се борят с организираната престъпност.

а именно да се оценява работата на комисията, да се оценява работата и на правозащитните органи от гледна точка на количествените параметри.

кодекс. Когато ние модернизираме и правозащитната система, а оттам вече и комисията, която, пак подчертавам, трябва да работи съвместно с правозащитните органи, тя няма как да постигне резултати, ако не работи съвместно с тях. ненапразно го повтарям за втори път, количествените параметри да минат на втори план. Време е да се определят качествените параметри. Ще Ви дам един пример. Количественият параметър може да е примерно един милион,

Нещо, което трябва да се гарантира и което също да намери място и в самия доклад – да се отбележи съвместната работа на самата комисия с всички останали правозащитни органи. Има Има едно изречение, аз поне което видях, действително във връзка със споразумение, но нищо повече. Нека комисията в собствения си доклад да анализира взаимовръзките и контактите си с правозащитните органи. Иначе Законът за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност, дава възможност за лишаване на

държавата. Когато те работят в синхрон и работят заедно, тогава и обществото ще повярва, че държавата в крайна сметка си върши работата в тази посока.

Уважаеми колеги, може би един от големите проблеми е бързината на процеса, а оттам респективно и отнемането на имуществото. Може би затова Ви прави впечатление, че

Тук специално съотношението е две към едно. Може да се каже, че има проблем и със закона, който в момента функционира, както има проблем може би и с капацитета за изграждането на комисията. Независимо от административния й капацитет, й капацитет, все пак това е една млада комисия – аз лично се надявам, че с течение на годините тя ще се превърне в оръдие срещу организираната престъпност. Един от сериозните въпроси, който също е отбелязан в заключенията, е даването на възможност за оценки Според мен е хубаво да се даде възможност на самата комисия да изисква. Тук вече е другата съвместна работа, която също трябва да се подобри, между комисията и данъчните служби, които да имат възможност да правят данъчни оценки, преди даже да има такъв процес. Всеки от Вас, ако се разходи по околовръстните

е видимо) жилищни сгради, които струват доста пари, а не е ясно на какви оценки са декларирани, на какви оценки се плащат данъци. По същия начин стои въпросът с моторните превозни средства, за които трябва да се даде някаква възможност директно да може да се пита как примерно определено лице, което е около двадесет години, е придобило автомобил от най-висока класа. Давайки тази възможност, комисията няма как да не сработи много по добре и няма как да не действа възпиращо на тези, които искат да се облагодетелстват от престъпна дейност. Размерът на средствата, който е свързан и с дебатите през последната седмица,

сега е пожелание, може би след време да стане реалност – нека да дадем възможност, естествено защитавайки правата на човека, и на комисията, и на комисията, и на правозащитните органи да се справят с организираната престъпност, независимо че комисията в крайна сметка се бори с крайния резултат от организираната престъпност. Тя се бори с това, което е пропуснато от тези, които са преди тях.

Няма. Професор Кушлев, бихте ли искали да вземете отношение? Заповядайте.

почитаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, както повелява разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, комисията е предоставила на Народното събрание доклад за обсъждане на своята дейност за миналата година в установените от закона срокове. Такива доклади съгласно същата разпоредба се предоставят и на министър-председателя, и на президента. Там те се приемат само за сведение. Ние сме парламентарна република, водещата и и върховна институция е парламентът и аз се радвам, че става обсъждане на нашата дейност в тази институция. Благодаря за зададените въпроси и за направените оценки и препоръки от народните представители. Искам да подчертая само няколко момента в нашата дейност. Първият, изтеклата 2009 г., която сега отчитаме, в известен смисъл е решаваща в историята на комисията, защото, макар и малко четири съдебни решения за отнемане, вече имаме реално отнемане. Това го чакахме от много години. Много бавен и труден е съдебният процес, сложен, където се води битка с най-добрите адвокати в България. Искам още нещо да отбележа пред вас, без да го приемате като оправдание. И изказалите се народни представители подчертаха водещата роля на Ирландия. Тя е, така да се каже моделът, еталонът в Европейския съюз като най-добра практика, макар и малка държава, по проблемите на установяването и отнемането. При тях първото отнемане е станало в петата година. Това не е оправдание, но и там е имало страхотна битка, имало е две конституционни дела за закриване на комисията,

възможностите на една институция. Нужно е да се извърши организационно и структурно изграждане и едва след това да се чакат резултати. чакат резултати. Кои са основните изводи от дейността на комисията? Първо, че в продължение на годините, които отчитаме, тя укрепва и развива своя административен капацитет и производствен потенциал. Вие познавате фактите в доклада. Аз бих си послужил, и това за Вас като представители на върховната власт ще бъде интересно, с нови факти. предстои да излезе Оценъчният доклад на Европейската комисия за дейността на България в изпълнение на препоръките за борба с организираната престъпност и реформата в съдебната система. Там се оценява и дейността на нашата комисия. През миналата година общата оценка на европейската институция - на Европейския съвет и Европейската комисия, знаете, беше положителна, но имаше сериозни препоръки към законодателната рамка и въвеждане на нови законодателни условия за работата на комисията. Аз ще си позволя само с няколко примера да направя сравнение

а предишната година са 1 август 2008 до 1 май 2009 г., и с това ще очертая тенденциите. Фундаментален способ за ефективно противодействие на организираната престъпност е налагането на обезпечителните мерки. Това е главното правомощие на комисията. Тук съм съгласен с изказващите се народни представители – това е средството за превенция против престъпността, защото другото производство – отнемането, е много дълго във времето и все още много от големите престъпници се надяват, че могат да го избегнат. Налагането на обезпечителните мерки е почти, не бих казал мигновено, но много бързо, и то действа превантивно – този, който върши престъплението, знае и трябва да знае, че много скоро ще му бъдат наложени възбрана и запори и ако той е бизнесмен, неговият бизнес ще умре. Ако е извършил, разбира се, тежки престъпления. Ще направя сравнение:

за периода, за който сега сме дали данни пред Европейската комисия - 1 август 2009 - 12 април 2010 г., тя е постановила 107 броя решения. Тук имаме 16% нарастване, обаче общата стойност на имуществото, което е запорирано, е 315 млн. 860 хил. лв. – 303% нарастване. Ето това отчитаме сега в областта на обезпечителните мерки пред Европейската комисия за доклада, който ще бъде приет през м. юли. Да видим как стои въпросът с заведените дела за отнемане на имущество в същото това сравнение. Това са съвсем нови данни, които искам да имате предвид. За периода 2008-2009 г.

хил. лв., тоест тук имаме нарастване с 82%. Ето това ми дава основание, с тези най-нови данни, да

е, че борбата с организираната престъпност – това беше подчертано и в изказването на няколко от народните представители, представлява основен приоритет в дейността на комисията. Позволете ми да Ви кажа новите данни, които сме представили сега пред Европейския съюз, пред Европейската комисия. За комисия. За периода 2008-2009 г. тя е взела 11 броя решения по 321 срещу организирани престъпни групи – най-опасната престъпна дейност в държавата. За периода, който сега отчитаме – 2009-2010 г., те са 36 броя, тоест тук имаме нарастване с 227%. Това са новите данни, които подаваме на Европейската комисия за доклада, който ще излезе през м. юли. Искам да спомена и няколко нови данни за съдебните решения, въпреки че ние не можем да бъдем доволни от работата на съдебната система. Съдебната система в момента е ахилесовата пета на българската обществено-политическа система, и това се вижда най-добре не само от самите нас, но и от нашите европейски партньори, от нашите натовски партньори. И тук забележките са много. Но все пак бих казал пред Вас, уважаеми народни представители, че и тук има малко светлина в тунела.

Започваме почти през ден да получаваме известия за уважени наши искове. Преди 3-4 дни получихме известие, че Бургаският окръжен съд е уважил иска ни срещу Янко Гюров – Лейтенанта, последният от групата на Митьо Очите, срещу когото нямахме решение. За всички останали имаме решения за отнемане. За Митьо Очите имаме и на втора инстанция. Чакаме Върховният съд да потвърди. Завчера получихме известие за уважен иск на втора инстанция от Пловдивския апелативен съд за отнемане на имуществото на Атанас Кантарев, което по една оценка е 500 хил. по друга – 555 хил. лв. Това е втората тенденция. Виждаме, че и съдебната система започва да се задвижва, макар и трудно, макар и бавно, макар че имаше известна съпротива. Бих казал, че от отделни съдилища чувстваме известно неразбиране

на имущество. По отношение на управление на имуществото обаче нас ни изпреварват страни като Македония, Черна гора, Хърватска,

Великов – защо от един път имаме толкова нарастване на обезпечителните мерки. То е обяснимо с наложения запор на Ковачки - 156 млн. лв. От един път цифрата скача. цифрата скача. Приключвам с това: укрепвайки своя потенциал – административен и производствен, усвоявайки добрите практики, което се отбеляза и от народните представители, комисията е готова, макар и в условията на финансова криза и финансов недостиг, да отговаря на големите предизвикателства, които стоят пред нея за укрепване на правовия ред и законността в страната. Благодаря. Да благодарим на господин Кушлев. Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито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

разгледа проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-7, внесен от Министерския съвет на 16 Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 12 май 2010 г., разгледа проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-7, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 На заседанието присъстваха госпожа Милда Паунова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на културата, господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Валентина Кръстева – директор на Главна дирекция „Пенсии”, и господин Йосиф Милошев - началник на отдел „Правен” в Националния осигурителен институт, както и представители на национално представителните организации на работодателите, синдикатите и представители на други неправителствени организации. Проектът на решение бе представен от госпожа Милда Паунова, с което на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване се предлага на Народното събрание да отпусне

постиженията ù в изобразителното изкуство, свързани с портретната живопис и пейзажите, участието ù в редица групови изложби и в 30 самостоятелни изложби в страната и чужбина. Специален акцент бе поставен върху дейността ù в областта на детското творчество, която е свързана с Школата за детски мозайки в Бургас, чийто ръководител е била в продължение на 10 години. Подчертано бе, че госпожа Рачева е носител на множество отличия и със своята дейност е допринесла за популяризирането на уникалното детско творчество в България и в други държави. В проведените разисквания се обърна особено внимание на механизма за отпускането на пенсиите за особени заслуги към държавата и нацията и необходимостта от неговото усъвършенстване с оглед предотвратяване на възможностите за разделяне и противопоставяне на утвърдени авторитети и имена от различни професионални общности. общности. Подчертана бе необходимостта от преразглеждането на системата за морални и материални стимули в тези случаи. След проведено гласуване с резултати: „за” – 12 гласа, „против” – няма и „въздържали се” – 2, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи проекта за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-7, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. и Народното събрание да гласува следния проект на Решение: „1. Отпуска пенсия пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Райна Николова Рачева от Бургас, ул. „Фердинандова” № 78, вх. „В”, ет. 4, в размер на 700 лв. месечно, считано от 1 май 2010 г. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт”.”

На редовно заседание, проведено на 28 април 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-7, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. На заседанието присъстваха от Министерството на културата: Милда Паунова - директор на дирекция „Правна”; от Министерството на труда и социалната политика: Емил Мирославов - директор на дирекция „Трудово право, „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и Петя Доганова - парламентарен секретар; от Националния осигурителен институт: Весела Караиванова-Начева, подуправител на НОИ, и Станислава Атанасова, парламентарен секретар. На основание чл. 91 от Кодекса Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 206 от 15 април 2010 г. предлага на Народното събрание отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Райна Николова Рачева от гр. Бургас, считано от 1 май 2010 г. Предложението е мотивирано от творческата дейност на бургаската художничка Райна Николова Рачева, която е един от най-големите портретисти, чиято творческа дейност е неизменно свързана вече 30 години с уникалната школа за детска мозайка към Община Бургас.

Почетен гражданин на Бургас – 2007 г. Предложението е подкрепено от Министерството на труда и социалната политика и от Националния осигурителен институт. След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” подкрепя проекта за решение и предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване

на пръв поглед рутинен законопроект, който се внася в Народното събрание, тъй като такива законопроекти досега са минавали доста и винаги при обсъждането е имало доста смесени чувства както в отделните комисии, така, убедена съм, и в отделните политически сили. Колеги, мисля си, че е крайно време сегашният парламент да реши този сериозен въпрос – на кого ще се дават пенсии за особени заслуги и как те ще се дават. Аз не оспорвам качествата на госпожа Райна Рачева, тя, виждате, е почетен гражданин на Бургас, получила е орден „Кирил и Методий”, но за особени заслуги би трябвало действително да си направил нещо, което е в принос на цялата държава. Не зная защо, но ние тук винаги сме като, че ли по-благосклонни да дадем максималната пенсия за особени заслуги на хора на културата, на изкуството, в което няма нищо лошо, категорично го казвам. Повтарям, това действително е за хора, които имат своя принос. Но аз и в комисията казах, че до този момент ние не сме дали нито една пенсия за особени заслуги на човек, който е открил даден сорт в селското стопанство, който е поет в целия свят, за особени заслуги в областта, да речем, на астронавтиката, защото и в космическите изследвания имаме особени заслуги, с които България се гордее и се нарежда между първите страни в света. Така че, колеги, определено считам, че трябва да бъдем много по-прецизни. Защото ако всеки депутат от своя избирателен район представи за пенсия за особени заслуги определени хора, а аз съм убедена, че във всеки регион има и хора, които се занимават с детско изкуство, има и хора, които са допринесли за спорта, за архитектурата, за екологията, за селското стопанство, за индустрията, за дизайна, ако щете, и къде ли не още, както и в театрите и оперите, бихме стигнали до един парадокс – ще започнем да даваме пенсии за особени заслуги на всеки, зад който ние искаме да застанем. Аз този път ще се въздържа, както се въздържах и в комисията, но определено считам, че не може, просто защото това е влязло като предложение и е подкрепено от определени гилдии, ние да бъдем толкова

Пак казвам, прекланям се пред творчеството на госпожа Райна Рачева, но съм убедена, че като нея има във всеки един град в България или поне няколко такива. Ще дадем ли и на другите? И само тя ли е? другите? И само тя ли е? Аз лично съм скептично настроена срещу това непрекъснато даване на пенсии за особени заслуги и съм го казвала и в предишните парламенти, влизала съм дори в спор и с моя колега Стефан Данаилов,

Уважаеми колеги, аз ще гласувам за това предложение. Така или иначе, заявявам, че наистина за последен път гласувам такова нещо в тази му форма. Категорично съм съгласна с преждеговорившата, че това не е нормална практика. Защото идеята на пенсионното осигуряване е именно солидарното поемане на осигурителната тежест. В случая такова солидарно поемане липсва, защото знаем много добре, че хората от свободните професии са тези, които са най-малко осигурени посредством лично осигуряване. По тази причина в крайна сметка те получават много малки официални пенсии, такива, които са вследствие на прослужено време, стаж, възраст и т.н. Това логично води до следната мисъл: ние най-често даваме такива пенсии на хората от свободните професии, от приложните изкуства, а много малко такива пенсии на научните работници или на други също много заслужили лица. Причината е, че повечето от другите лица са работили някъде официално и са понасяли на равно с всички осигурителната тежест. Затова категорично заявявам, че ние трябва да направим промяна в този закон в тази му част и ако не друго, поне това да не се нарича пенсия. Защото когато се нарича пенсия, ние мигновено я даваме на най-високия пенсионен праг, който е в момента. А какво ще стане, когато падне прагът на пенсиите? До небето ли ще стигнат тези пенсии тогава? Защото всички веднага ще започнат да искат да им се преизчислят пенсиите на някаква по-висока граница. В този смисъл има много правота и правна, и морална логика това да спре да се нарича пенсия, въпреки че исторически ние знаем откъде е възникнала тази пенсия за особени заслуги. Тя е създадена за една конкретна личност. Вярно, че спорът се е водил много години, но може би е време това Народно събрание да го промени. Аз смятам, че това е една порочна практика. Дали ще бъде посредством фондове към всяко министерство, дали пак ще е от един общ бюджетен фонд – държавен, който ще плаща пожизнени възнаграждения ли ще ги наречем, или пък ще ги наречем някакво друго нещо, но това в никакъв случай не бива да е пенсия. Във всеки случай по този начин ще стимулираме всяко едно министерство или съсловна организация наистина да погледнат в редиците на своите истински заслужили люде – тези, които заслужават да получат такава награда. Съгласна съм, че надали ще можем ние да направим едни общи критерии за цялата държава или за всички съсловия, защото това просто няма как да стане и във всеки случай не може да бъде разписано в закон, а по-скоро в някакъв правилник или в някаква процедура за прилагането му. Така или иначе, обаче трябва да се спре с порочната практика на даването на пенсия за заслуга. Аз призовавам колегите от ГЕРБ и от всички други парламентарни сили. Смятам, че тук в това отношение има удивителен консенсус сред политическите партии да променим този текст и да се замислим, и това наистина да е последната пенсия, която даваме по този начин. Благодаря. Реплики към народния представител Георгиева? Няма. Желания за изказвания от други народни представители? Не виждам желания за изказвания от други народни представители. В такъв случай ще поставя на гласуване Проекта за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията под № 002-03-7, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

уважаеми господин председател. Уважаеми дами

На свое редовно заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Отчетът беше представен от господин Кемал Еюп, председател на Комисията за защита от дискриминация. Поради предстоящото приключване на мандата на сегашния състав на комисията, той направи преглед на дейността й за целия петгодишен период. Беше припомнено, че Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран орган с особена юрисдикция, която работи както с целия си състав от 9 члена при взимане на решения, така и с постоянни заседателни състави, специализирани по определени признаци за дискриминация. Отчетено беше, че след активна разяснителна работа, медийни кампании и организирани семинари от комисията, гражданите са все по-информирани как да защитават правата си в областта на дискриминацията.

При преценка дали има основание за образуване на производство по постъпилите преписки, около 50 % от жалбите и сигналите отпадат, като се препращат по компетентност или се връщат на жалбоподателите за отстраняване на пропуски. За подобряване дейността на комисията допринасят и регионалните представители в пет областни града, като има намерение те да бъдат увеличени с още двама регионални представители. Глобите и имуществените санкции, внесени в държавния бюджет за целия петгодишен период, са на стойност 72 461 лв. Господин Еюп подчерта, че съществен резултат от дейността им е промяната на нормативни актове, следствие от приети решения от комисията. Като пример бе посочено задължението в Закона за държавния бюджет на Република първостепенните разпоредители да осигурят изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в рамките на капиталовите си разходи. Беше изтъкнато, че Комисията за защита от дискриминация е кандидатствала успешно за допълнително финансиране по европейски проекти. За 2010 г. са спечелили четири такива проекта. В заключение господин Еюп призова, с оглед на спецификата в дейността на комисията, да не се намалява автоматично броя на комисията от 9 на 5. Според него това ще се отрази не само на натовареността, но и на качеството на извършваната работа. След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, с 4 гласа „за”, 1 – „против”, и 4 – „въздържали се”, не прие Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.” Благодаря на господин Бакалов. Има ли желания за изказване от народното представителство? Заповядайте.

господин председателстващ. Уважаеми колеги, за пореден път искам да заявя категоричната позиция на Парламентарната група на партия че според нас тази Комисия по дискриминация представлява един абсолютно излишен орган, който е лишен от абсолютно всякакво действие. Проблемите тук са два. Единият, настоящото ръководство, което е вече с изтекъл мандат. Ако се върнем назад през мандата на тази комисия, по време на предишните управляващи, всички знаем много добре какво прави тази комисия, респективно нейното ръководство. То не само дремеше, то спеше, тъй като 4 години тази комисия не взе никакво отношение по действията, които например извършваше полицията, превърната в политическа милиция по време, пак казвам, на 4 годишния мандат на предишното управление. Комисията мълча, когато милицията пребиваше, протестираше, пребиваше пенсионери. Мълча още повече, когато политическата милиция пребиваше общински съветници от „Атака”, пребиваше депутати от „Атака”, пребиваше и евродепутати от „Атака”. Сиреч тази комисия беше превърната не в орган, който да защитава правата на гражданите, а беше превърната в един инструмент за политически репресии и политически репресии именно срещу политическите опоненти, най-вече срещу партия „Атака”. По-страшното, обаче в тази комисия е, че тя дублира, поне според нас, изцяло и дейността на съда. Ако някой гражданин се чувства засегнат от нещо, смятаме, че е много по-лесно и по-правилно да се обърне към съда и вече да чака решение на своите проблеми. Така че, пак повтарям, ние не само, че не подкрепяме доклада, не само, че не подкрепяме досегашното ръководство на тази комисия, което доколкото виждам и сега не е тук не знам защо, но ние считаме, че тя е абсолютно излишна и като форма на съществуване. Надяваме се, че повече колеги ще се обединят около тази наша позиция. Радостното е, че на гласуването този път в Комисията по правата на човека, жалбите и петициите на гражданите докладът не мина, за разлика от предишния доклад, който беше четен в края на миналата година, когато все пак комисията тогава успя да го пробута по някакъв начин, което показва, че много от колегите все пак са осъзнали, че това, което ние говорим от много време за тази комисия, е самата истина. Благодаря. реплики към народния представител Стоянов? Няма. Желание за други изказвания? Заповядайте. Преди това процедура.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 Направена е процедура за допуск в залата, моля народните представители да гласуват.

представители да гласуват. Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля поканете госта в залата. Уважаеми народни представители, часът е точно 11,00 Обявявам 30-минутна почивка. Членовете на Комисията по здравеопазването да заповядат в моя кабинет.